Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Проекта на програмата за работа на Народното събрание за 4 – 6 март 2020 г. Като първа сряда на месеца имаме предложение от парламентарните групи. Предложение от парламентарната група на „БСП за България“ по чл. 53, ал. 8 събрание: „1. Проект на решение за преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз по отношение на Руската федерация. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 31 юли 2019 г.“ От останалите парламентарни групи нямаме постъпили предложения. Ще Ви запозная и с Програмата, която трябва да гласуваме: „2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносители са Ивелина Василева и Евгения Ангелова

февруари 2020 г. 4. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по вероизповеданията и правата на човека на 28 февруари 2020 г. 5. Доклад за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“

Моля, режим на гласуване по Проекта за програмата без предложението на парламентарната група на „БСП за България“ по чл. 53, ал. 8, което автоматично влиза в нея.

Изчаквам

народните представители Десислав Чуколов, Павел Шопов и професор Станилов: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме да се проведе изслушване на вицепремиера и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов относно извършените сделки с имоти на Министерството на отбраната с така наречената отпаднала необходимост, както и кадровата му политика. На основание чл. 53, ал. 3 от Правилника изслушването да се включи като точка първа в Програмата на Народното събрание за 5 март 2020 г.“ Заповядайте, господин Чуколов, да обосновете предложението си. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, предлагам точка първа в утрешния ден да бъде изслушване на министъра на отбраната Красимир Каракачанов за продажбата на имоти от ръководеното от него министерство. няколко фрапантни примера, за да обоснова защо искаме това изслушване: парцели в Пловдивско – Индустриална зона, където цените на имотите се повишават ежемесечно, са продадени миналата година между пет и седем пъти по-ниско от пазарната им оценка; огромен парцел в центъра на Русе е продаден четири пъти по евтино от пазарната му стойност; парцел в Несебър до дюните е продаден два пъти по-евтино от пазарната му стойност. Това са само няколко примера от многото имоти, които се продават. Намерението на министъра да се

Знаете, миналите дни Каракачанов направи така, че сложи всъщност чадър върху неговите кадри, като каза, че ако Прокуратурата, правораздавателните органи атакуват негови хора, ластикът може да се скъса.

Тези отговори трябва да бъдат дадени тук, трябва да бъдат дадени на нас. Миналата седмица беше изслушан премиерът Борисов, залата гласува. Дойде човекът, изслушахме го. Нищо страшно, нищо притеснително. Да дойде тук и да изслушаме министър Каракачанов, защото се надявам, както може би и той ще обясни пред медиите, че няма какво да крие. Нека да дойде тук и да го сподели с всички нас. Надявам се да подкрепите това наше предложение.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Вносители са Красимир Ципов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД – Горна Оряховица. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм,

българо-британска подготовка между формированията на въоръжените сили на Република България и Силите за специални операции на Великобритания. В подготовката ще участват военнослужещи от българска страна и военнослужещи от Специалните сили на Великобритания с въоръжение и екипировка. Подготовката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и за извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други държави (на друга държава или организация) въоръжени сили. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. II. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж от военнослужещи от състава на за изпълнение на специални полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на отбраната, както следва: - на 4 март 2020 г.: летище София – летище Загреб, Република Хърватия - летище София; на 6 март 2020 г.: летище София – летище Задар, Република Хърватия – летище Загреб, Република Хърватия – летище Долна Митрополия – летище Пловдив – летище София. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомленията са постъпили на 28 февруари

отбрана.“ В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 22 януари 2020 – 21 февруари 2020 г. и Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 24 февруари 2020 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 27 февруари На 27 февруари 2020 г. на Народното събрание е предоставено разработеното и прието от Икономическия и социален съвет становище на тема: „Възможности и фактори за насърчаване на малките и средни предприятия в България за период за планиране 2021 – 2027 г.“ С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Възползваме се днес от възможността по ал. 8 да внесем това предложение, което, между другото, престоява вече от половин година в парламента, без да получи движение. движение. Може би се получи по-добре, защото Трети март е една от датите, които са ключови за българската история и които така или иначе са свързани с Русия, и може би точно в такъв момент е добре да разгледаме една политика, която достатъчно дълго вече стои на вниманието на европейските граждани.

Ще започна с това какво представляват санкциите като инструмент, защото нашето предложение всъщност е за преразглеждане на политиката на санкциите и това, според мен, е важно.

За мен те не са добра форма на общуване и на междудържавни отношения, а в случая с Русия за Европа те стават вече тежко проблематични, което беше и поводът да направим това предложение. Очевидно те не са ефективни – голяма част от тези санкции са наложени през 2014 г., което означава, че има вече шест години оттогава и те са с продължаващ срок.

част от санкциите изтичат през март, друга част през юли. Тези санкционни режими бяха многократно удължавани и в момента се намират в дневния ред вече на европейските институции, защото вече европейските институции трябва за пореден път да премислят дали ги продължават или не. Тоест един политически акт от страна на България, в който изразяваме наше становище, защото, между другото, предложението, което сме направили, не представлява нищо повече от израз на политическа воля. Такива предложения са правени от страна на БСП, а мисля, че и от „Атака“ в минали парламенти няколко пъти, но те винаги преди това са имали целта да предизвикат определено действие от страна на правителството. За първи път тук имаме предложение, което не предизвиква действие от страна на правителството, и съвсем умишлено ние просто целим заявяването на политическата воля на представителя на българския народ в българския парламент, а не по някакъв начин да въведем правителството, външния министър или министър-председателя в тежки разговори в Европа. Не е това целта. Целта е да заявим политическа воля, която дълбоко вярваме, че голямата част от българския народ подкрепя. Убедени сме, че много повече от 50% – 65%, 70% от хората в България, не са съгласни с политиката за санкции срещу Русия. Това има няколко довода. Единият от тях е – естествено, че санкциите срещу Русия будят съответните контрасанкции от страна на Русия срещу европейските държави, в които включително влиза и България. Започнах с това, че тези санкции не са ефективни. За тези шест години, в които те се прилагат, показаха, че на практика не работят в посоката, в която на нас би ни се искало – на нас, става дума на Европейския съюз и държавите от Европейския съюз.

руски граждани и руски фирми, които фалират по някакъв начин на международния пазар. Въпреки това ние поставяме въпроса за преразглеждане на политиката на санкциите изобщо. Тоест за нас самото влизане в тази санкционна форма на общуване е грешно и не води до необходимите резултати, както според мен безспорно се вижда вече за шеста година. Санкциите вредят в същата степен на Европа и на Европейския съюз, в която те вредят и на Русия. Санкциите и контрасанкциите ограничават нормални пазари за Европейския съюз и това – особено в случаи с България, много ясно се вижда в икономическите показатели, защото в крайна сметка, когато един от малкото реални суровинни пазари за България, едно от малкото места, от които ние можем реално да получаваме суровини просто поради геополитическата обстановка и географското ни местоположение, това е Русия. Ограничавайки достъпа на суровини от Русия, ние нанасяме вреди на собствените си икономики. По същия начин, когато ние ограничаваме достъпа до един 160- или 180-милионен пазар, какъвто е руският пазар, ние продължаваме да вредим на собствените си предприемачи и на собствената си икономика. Това не е цивилизованият начин, по който Европейският съюз трябва да общува с Русия. Разбира се, когато в рамките на евроатлантическата ни обща политика, от която в никакъв случай България не бива да се отделя, когато в рамките на тази политика се налагат някакви действия, които да ограничават определени нехаресвани или непрепоръчани от нас политики на Русия, ние, разбира се, трябва да се съобразим с това. Въпросът обаче за налагането на санкции над Русия никак не е еднозначен в Европа. И ние всички вече добре знаем, че част от големите европейски държави, включително Франция, вече постепенно се обявяват срещу тази политика на санкциите. Така че да намерим пътя, по който да възобновим отношенията с Руската федерация – търговските отношения, разбира се, при спазване на всички международни ангажименти, при спазване на евроатлантическите ни ангажименти, това не подлежи на съмнение. Но ние трябва да намерим пътя, по който да върнем своите изконни икономически връзки с Русия, а като казвам „ние“, имам предвид Европейския съюз и България в неговия контекст. Това е важно за Европейския съюз като цяло и в България в контекст! Най-големият проблем е, че тези санкции вредят всъщност на хората, на гражданите както от европейска, така и от руска страна. Защото елитите, срещу които са насочени, тези 170 руски граждани, на които са наложени ограничителни мерки, де факто тези елити надали ще загубят много от това. Те намират своя начин да прехвърлят парите и да прехвърлят бизнеса си. Икономическите показатели показват, че икономическите взаимоотношения със Съединените щати продължават да растат,

намират своите начини, по които да си развиват бизнеса и икономиката. Ние сме тези, които спазваме до степен, в която нанасяме само вреди на гражданите, така че отмяната за мен е изключително важна от гледна точка на българския интерес. интерес. Две са посоките, в които има смисъл да се разглеждат българо-руските икономически отношения. От една страна, вече говорих за това, че има суровини, от които ние имаме нужда, и то конкретно в момента – в контекста на Турски поток и в контекста на Балкански поток, както обича да го нарича премиерът. Това е една от посоките, в които ние в крайна сметка би трябвало да търсим своя интерес. Той е разнопосочен, той не се изчерпва с Балкански поток, но има изключително много икономически показатели, които трябва да търсим в отношенията с Русия. Така че тази крачка я разглеждаме като политическа, която трябва да покаже друго намерение на Европейския съюз в контекста на разговорите, които тепърва предстоят в рамките на Съвета на Европа през следващите няколко месеца. И нека още веднъж да кажа, че това наше предложение за първи път не вкарва нито правителството, нито премиера в някаква особено активна роля. Ние искаме парламентът като представител на гражданите на България да заяви своята подкрепа за промяна на тези политики на европейско ниво. Това е целта, която си поставяме. И ние сме абсолютно убедени, че огромната част от гражданите, които са ни избрали, искат това.

хора русофили, но хората, които… Аз не искам да разглеждам санкциите и отмяната на санкциите в русофилски контекст, но хората, които по един или друг начин свързват това с

имайки предвид, че най-голямата група за приятелство в този парламент е Групата за приятелство с Русия. Тя има над 120 членове в парламента, което значи, че само членовете на Групата за приятелство да гласуват „за“, би трябвало това предложение да се приеме.

След това господин Чуколов. тъй като смятам, че тази тема винаги ще бъда на дневен ред и е на дневен ред от 2014 г., когато се заговори за такива санкции. Тези дни си припомних какви статии пишеха тогава много анализатори от любимите ми всезнайковци, когато политиката по санкции беше въведена. Според някои от тях, когато за първи път бяха въведени санкциите, само след година руснаците трябваше да се търкалят от глад по улиците и да искат някаква промяна на тяхната политика. Оказа се, че всичко това е една фантазия, една халюцинация и следователно политиката по санкции се провали. Виждаме, че тя не работи, тя не е ефективна, тя не върши постигнатите си цели и е крайно време наистина да бъде махната от дневния ред на Европейския съюз. Според мен отпадането на санкциите ще позволи и нещо друго, което е много важно. Ще се разреши едно неравновесие в Европейския съюз, тъй като виждаме в момента, че част от големите страни там спокойно заобикалят санкциите, търгуват с Русия, правят големи проекти с нея, а по-малките страни са в ролята на кученцето, което трябва да чака милостиня да има своите отношения с Русия. Такава политика наистина може да бъде проведена. Моят колега Антон Кутев казваше процентите от хората, които биха я подкрепили. Според мен имаме емпирична база, на която да стъпим. Само преди няколко седмици излезе едно проучване на Изследователския център „Пю“ международен социологически център, който показа данните: 73% от българските граждани се отнасят положително към Русия. Една политика, която ще проведем и, ако приемем днес тук, в парламента, ще бъде в съзвучие със 73% от българските граждани. Според мен това е правилната политика. Политика, която българите биха одобрили. В заключение искам да кажа нещо, защото си спомням преди няколко месеца в парламента – тук, от тази трибуна, Бойко Борисов обяви, че има голямо лицемерие в Европейския съюз, когато стане въпрос за санкциите, че много европейски политици говорели за отпадането, обаче като дойдели големите форуми, темата за санкциите не била повдигана. Смятам, че днес с това решение даваме възможност на България да прекрати лицемерието по тази тема. Какво по-хубаво от това?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП Не виждам. Господин Чуколов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, както и господин Кутев каза, този въпрос от партия „Атака“ поставяме от 2014 г., от самия момент на въвеждане на тези санкции. Защото тези санкции какво представляваха всъщност? Те показаха васалната политика, васалното отношение на САЩ спрямо Европейския съюз – САЩ настоява, Европейският съюз също въведе тези санкции. Защо? Защото беше проведен референдум в Крим, където над 85% от участвалите в референдума казаха, че този полуостров те желаят да бъде присъединен към Руската федерация. И тук, моля, никакви спекулации да няма. Чувал съм какви ли не глупости – под дулата на калашниците бил проведен този референдум. Представителят на българската общност в Крим,

това. Чел съм мнения на руски икономисти – политически анализатори. Те са размишлявали и аргументират следната теза: че Русия в състоянието, в което е била преди санкциите – отворена икономика, за да навакса, за да достигне западните стандарти, е нужно огромно време. Но когато има санкции, а както знаете Русия е самодостатъчна страна, те помагат да се развива, развива, развива руската икономика. И тя се развива. Така че тези санкции нямат някакво голямо значение за Русия, повярвайте в това. Те имат значение за отделните държави като България, които са принудени да изпълняват тези санкции, наложени от САЩ през Европейския съюз. Да, България губи! Категорично България губи от тези санкции! Категорично! Губи, ако щете, и имидж пред руския народ, защото те прекрасно знаят колко руска кръв е пролята за България и отношението към България в момента там, повярвайте, не е много хубаво. А големите компании, мислите ли, че те не намират заобиколни вратички и че не правят бизнес с Русия? Естествено, че правят. В един разговор с Анатолий Карпов – познавате го, световния шампион, който в момента е депутат в руската Държавна дума, той е излъчен от Тюменския район, та той казва: в Тюмен – това е огромна територия, естествено, в Тюменския район има американски фирми, немски фирми, английски фирми. Те са си намерили вратичките, намерили са начина, работят там, действат там и, естествено, печелят от това. Може ли да се съпостави някоя българска компания, дори и голяма българска компания с тези огромни международни мастодонти, които така или иначе са намерили вратички? Еми не, не може. И пак се получава двойният стандарт – за едни може, за други не може. От 2014 г. обясняваме това и настояваме за това: да бъдат премахнати тези санкции. Хубаво е, че и БСП повдига този въпрос. Оставяме на една страна половинчатите мнения, които имаше през годините. Помня, с Янаки Стоилов през 2014 г. обсъждахме едно такова решение. Най-накрая той така го промени, че нищо не разбрахме какво точно иска да каже. И посещението на тогавашния външен министър в Украйна, и се срещна с фашистката хунта – и такива моменти имаше. Хубаво е, че сега се поставя този въпрос. Единственият апел към Вас е: нека да покажем, че сме държава, която държи на нашата икономика, на нашата печалба, на нашия интерес, и да подкрепим това предложение. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Чуколов. Реплики? Реплики? Заповядайте, господин Петров, за реплика. Моля за тишина в залата! Колеги, моля за тишина! ПЕТЪР ПЕТРОВ: Искам при обсъждането на този въпрос народните представители да могат да направят информиран избор, когато гласуват. Искам да Ви кажа, че от 2014 г. досега в братоубийствената война в Донбас са загинали 10 хиляди млади мъже.

прокопан през 50-те години, с който се снабдява целият Крим с вода. И сега, ако гледате наистина сериозни предавания, ще видите, че там постепенно се връща старият вид на Крим, на Северен Крим, който е с бедстващо население, защото няма вода. Просто няма вода! Искам да вземете отношение по тези санкции не така просто емоционално, а когато някой казва, че трябва да бъдат отменени санкциите, да предлага и решение на народните представители, и то информирано, какво трябва да стане, защото майките на тези 10 хиляди момчета – дали са рускини, дали са украинки, няма никакво значение за тях. Искам това да имате предвид, когато вземате решение. Там се води една братоубийствена война, която трябва да бъде прекратена, и засега Европейският съюз, доколкото разбирам, прави всичко възможно да прекрати тази война, но бедствието продължава. И искам да допуснем, все пак

Благодаря за трите минути, господин Петров. Казвате, че има такава опасност спрямо България. Не, няма такава опасност. Няма такава опасност! В Косово имаше ли референдум? Не, нямаше референдум. В Русия имаше. Според международните договори, юридически погледнато, това, което се случи през 2014 г., не може да бъде укорено по никакъв правен начин. Това, че има конфликт, да, има конфликт. И жертвите, повярвайте, са от двете страни. От едната страна идват въоръжени формирования на техните нацистки батальони, а от другата страна – от Донбас и Луганската република, стоят мирни граждани – майки с деца, възрастни хора. И там има бойци, които защитават семействата си, защото тези територии – и Луганската, и Донецката, и Крим, – просто така се е случило в историята, че Елцин Беловежката гора леко е бил почерпен, така да го кажем по-меко, и е пропуснал да постави този въпрос. А как са се озовали Крим и Донбас в състава на Украинската социалистическа съветска република? Ами това го има, то си е записано. Идеята на комунистите тези години е била работническо-селска власт. Украйна тогава е била селска държава и за да стане работническо-селската власт, ами тогава Ленин е решил тези индустриални зони да бъдат към Украинската социалистическа република и така е станало работническо-селската власт. Тази грешка, която тогава са допуснали, просто не са си давали сметка какво правят. Ето сега дойдоха времената това да бъде изправено и допускаме друга грешка, когато са въведени санкции пък за това. Хайде да няма санкции! Има си Мински процес, има си формати, в които се разглежда този конфликт, те да си свършат работата. Нашата работа ние да си я свършим в интерес на България. Това Ви предлагам. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Чуколов. Други изказвания, колеги, заповядайте?! Не виждам други (реплики), а добре. Господин Жаблянов, после господин Гечев, а и господин Ерменков, разбира се. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз в началото ще Ви запозная с текста на Проекта на решение, на който, предполагам, че голяма част от Вас не са обърнали внимание. И искам да обърна внимание на нашето предложение към Народното събрание. То е следното: „Обявява се за отмяна на санкциите, наложени с решение на Европейския съвет по отношение на Руската федерация, както и срещу реципрочните санкции от страна на Руската федерация срещу държавите – членки на Европейският съюз. Второ, възлага на председателя на Народното събрание на Република България да информира Европейския парламент, както и парламентите на държавите – членки на Европейския съюз.“ Искам да акцентирам върху това, че от този проект на решение не произтичат задължения за изпълнителната власт, за Министерството на външните работи и за правителството по отношение на гласуване на България в колективни органи на Европейския съюз. В този смисъл потвърждавам това, което каза моя колега Антон Кутев, че този акт, това решение на Народното събрание има израз по-скоро на политическа воля, отколкото да задължава българските институции. Ще започна по същество със следния цитат: „Аз отдавна говоря, че епохата на прокарването на граници е преминала. Днес ние живеем в съвършено нова епоха – епохата на глобализацията, технологиите и информацията. Бих казал, че днес живеем в епохата на думите, на словото и на дискусията. Ние се нуждаем от диалог с Русия, трябва да приключи този етап и да тръгнем към съзидание.“ В случая цитирам Лех Валенса. Не се нуждае от допълнително представяне Лех Валенса и трудно би могъл да бъде заподозрян в проруски емоционални чувства. От какво е продиктувано мнението, изказано от първия президент на Полша, след промените? Най-вероятно от изминалите шест години, в които действат, както каза моят колега преди това, няколко режима на санкции срещу Русия – режим на икономически санкции, въведен на базата на така наречените Мински споразумения, тоест Европейският съюз поставя като условие за отмяна на икономическите санкции постигането на напредък в областта на Минските споразумения. Форматът за тези споразумения, за разговорите по тях и по тяхното изпълнение, е така наречената Нормандска четворка, която имаше заседание през месец декември в Париж. В резултат на това заседание и на споразуменията, които бяха постигнати, беше осъществен явен напредък във взаимоотношенията между Русия и Украйна, включително чрез освобождаването на военнопленниците от пленените украински кораби няколко месеца по-рано. Също така са въведени санкции, както вече беше отбелязано, срещу 170 руски граждани, преди всичко представители на държавното ръководство, представители на Държавната дума, на Съвета на Федерацията, на руския бизнес, на които са ограничени пътуванията в Европа, тоест наложени са санкции върху физически лица. Тези санкции са наложени във връзка с така наречения анекс на Кримския полуостров. Всички тези санкции представляват една цялостна обща политика на Европейския съюз на противопоставяне с Руската федерация, която имаше за крайна цел политически резултати. И тези политически резултати трябваше да бъдат: укрепване на Украйна, подкрепа за Украйна в нейната борба за териториална цялост и прекратяване на военните конфликти в нейната източна част. В резултат на шестте години санкции и изострянето на отношенията единственият напредък, който беше постигнат, беше по отношение на президента на Украйна и че всъщност президентът господин Порошенко, който беше олицетворение на тази политика, който беше подкрепян от Европейския съюз в острата конфронтация и в продължаването на военните стълкновения, беше сменен с огромното мнозинство от гласовете на украинския народ, на украинските граждани. Тоест Украйна, правителството, президентът на Украйна получиха истинска подкрепа от своите граждани за промяна на политиката на конфронтация, на политиката на агресия с явното желание да се премине към политика на диалог, към политика на споразуменията, към постигане на реалните измерения, записани в Минските споразумения. В това отношение украинската страна демонстрира своята добра воля на срещата в Париж през 2019 г. и с посредничеството на Федерална република Германия и Франция успя да реализира някои съществени стъпки по деескалация на напрежението в Донбас, включително намаляване на интензитета на военните сблъсъци, разграничаване на страните, които се намират в конфликт, оттегляне на тежките оръжия – всички онези параметри, които бяха записани в Минските споразумения.

Това е единият от ключовите моменти, това е въпросът за Закона за украинския език – един акт на украинския парламент, на украинското правителство, който срещна сериозна съпротива в Съвета на Европа, който прие специална резолюция по отношение на Закона за украинския език като дискриминиращ огромните малцинствени групи, населяващи територията на днешна Украйна. По същество напредъкът за регулиране на отношенията между Русия и Украйна се основава на взаимното разбирателство, на изпълнението на Минските споразумения и на насърчаването на условията за диалог. Считам, че българският парламент има достатъчно основания на базата на опита от досегашния режим на санкциите, който преди всичко е деструктивен. Искам да обърна внимание върху някои от най-общите условия на тези санкции в тяхната икономическа област. На първо място, това е забраната за руски финансови институции, включително банки и други инвестиционни фондове за достъп до финансовите пазари на Европейския съюз и до взаимодействие с Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Трудно може да се характеризира или да се измерят загубите от това сътрудничество, но мисля, че тези финансови ограничителни мерки едва ли повлияха съществено върху достъпа на Руската федерация до световните финансови пазари и до финансирането на собствената ѝ икономика. Ограничени са взаимоотношенията в областта на нефтодобива, технологиите, ограничени са взаимоотношенията в търговията със специална продукция и оръжие. Тоест доста специфични области, които трудно могат да бъдат характеризирани като всеобхватни санкции, но в същото време разрушават политиката на доверие, разрушават политическите взаимоотношения, поставят под съмнение общуването между институциите на европейските държави и Русия, което е в разрез с интересите на България. Разбира се, тук ще подчертая обстоятелството, че Република България и нашето Народно събрание действаме изцяло в рамките на общата европейска политика по отношение на Русия. Неслучайно започнах с изявлението на Лех Валенса в тази посока, подобно мнение се споделя от редица известни европейски политици – от левицата и десницата. Налице са политически актове на парламенти на държави – членки на Европейския съюз, по посока на санкциите. Това, което ние днес би следвало да имаме предвид, е, че този процес набира скорост. Добре би било България като държава, традиционно близка на Русия, българският народ като родствен с руския да предприеме онези инициативи, онези стъпки, онези действия, които биха могли да окуражат цялостната европейска политика в тази посока. Това е смисълът на нашия Проект на решение, който е внесен днес. Обръщаме се към всички парламентарни групи, към народните представители, които считат, че постепенната отмяна на режима на санкции срещу Руската федерация е политика без алтернатива, да подкрепят нашия Проект на решение, като по този начин демонстрираме пред нашите руски партньори волята на българските граждани, на българската държава за изграждане на нов тип отношения между Европейския съюз и Руската федерация. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП

Какви са фактите? Преди въвеждането на санкциите срещу Русия търговският оборот между Европейския съюз и Русия е 340 млрд. евро; 2017 г. е 191 млрд. евро – с намаление почти около 40%; 2019 г. се покачва на около 200 млрд. евро. В същото време в областта на услугите търговският оборот е около 40 млрд. евро – намаление около 25% отпреди въвеждането на санкциите. Кое е интересното в случая? Първо, че в последните три години обемът на търговия между Европейския съюз нараства с изпреварващи темпове и наближава границите на обема на търговия отпреди въвеждането на санкциите. В близките няколко години ще бъде изравнено и ще бъде увеличено.

Тоест и Щатите, и Европейският съюз намаляват търговския оборот с Русия, само че този, който инициира санкциите, ги свива два пъти по-малко, отколкото тези, които ги изпълняват в Европейския съюз. Много интересен факт!

почти 13 млрд. долара през 2014 г., а сега изпреварващо расте вносът от Русия и достига почти 17 млрд. долара. Освен това, ако погледнете движението на инвестициите, преките инвестиции в Русия с натрупване през 2018 г. от Европейския съюз вече се движат в границите на 235 – 240 млрд. евро. В същото време изнесените капитали от Русия към Европейския съюз под формата на различни преки инвестиции възлизат на 83 млрд. евро. Числата показват, че динамиката на инвестициите от Европейския съюз към Русия нарастват изпреварващо спрямо инвестициите от Русия към Европейския съюз. За Ваше сведение, уважаеми колеги, в последните години Германия и Франция проявяват изключителна активност по отношение на инвестициите и търговията.

Миналата година президентът Путин и президентът на „Мерцедес“ откриха новата фабрика на „Мерцедес“ за седан Е-класа близо до Москва – на 40 км, които ще произвеждат приблизително 30 000 коли годишно. Ако попитате какво правят другите водещи германски концерни, ще Ви кажа: БМВ отдавна сглобяват в Калининград и изнасят към континентална Русия леки коли. Също така в Калуга – недалеч от Москва, другата компания – „Ауди“, отдавна се е настанила в Русия.

си. Впрочем, уважаеми колеги, направихме сравнителен анализ, за да видим как са се отразили санкциите на обема на търговията на различните групи стоки. И познайте, че най-много е спаднал оборотът на продукти, свързани със селското стопанство – 43%, срещу 32 – 33% от другите групи стоки. Това какво означава? Че страните, чийто дял на селскостопански продукти е бил най-голям към Русия, са платили най-висока цена! И коя е тази страна от Европейския съюз? Да не е Германия или Франция?! ХРИСТО ГАДЖЕВ Освен това, ако погледнете инвестициите в Русия, ще видите, както казах, че Германия и Франция увеличават тези инвестиции.

Тези 3 млрд. 300 млн. евро за една година изпреварват най-големите немски инвестиции от 2014 г. – преди въвеждането на санкциите. В същото време Франция увеличава инвестициите си в Русия в областта на експлоатирането на природни ресурси в Арктика. За Ваше сведение, френската фирма „Тотал“ е придобила 10% от проекта. И обърнете внимание, че френски че френски и немски фирми – имам списък, активно участват в изграждането на Северен поток 2 с инвестиции, с технологии и с експерти.

госпожа Меркел – нашата приятелка, канцлерката, и френският президент Макрон казаха, че Северен поток 2 ще бъде завършен и той се завършва. В заключение, уважаеми колеги, в икономическата история няма нито един случай, в който икономическите санкции да са свършили някаква работа, освен да помогнат на страната, която е санкционирана. Ще Ви дам един пример, който се използва в учебниците. Спомняте си преди години – за Куба се говореше, че тя се държи благодарение на помощите от Съветския съюз и Източна Европа – страхотни санкции срещу Куба, затворена с десетилетия от Съединените щати и някои от техните съюзници. И какъв е резултатът?! Куба е единствената соцстрана в Западното полукълбо, която въпреки санкциите трудно, но оцелява. (Шум и реплики.) Нищо идеологическо! Пак казвам, няма нито един случай, в който санкциите да са довели до някакъв краен резултат в полза на тези, които ги прилагат. Какво е заключението? Уважаеми приятели, ние трябва да дадем шанс на българския бизнес, защото каква е ситуацията в момента, уважаеми колеги?! Износът на Германия – най-развитата икономика в Европейския съюз, спрямо европейския пазар е с 1,8% по-малък през 2019 г. – за вътрешния пазар говоря. Спрямо Еврозоната износът на немски стоки и услуги е намалял с над 2% – на най-конкурентната икономика в Европейския съюз! И каква е картината, уважаеми колеги?! Растежът в Европейския съюз и Еврозоната е около 1%, а сега навлизат в икономическа криза, тъй като за първи път немската икономика е с минус 0,6 свиване от последните 10 – 12 години след последната криза от 2007 – 2009 г. Тоест за българския бизнес конкуренцията в Европейския съюз се засилва, тъй като намаляването на растежа и ограничаването на пазарните възможности ожесточават битката между водещите компании и вътре в Европейския пазар за нас става още по-трудно. Най-силните икономики в Европа се ориентират към износ и внос към трети страни, за да компенсират загубите на пазари в свиващата се икономика на Тези, които предприемат изпреварващи мерки, са французи, немци, италианци, чехи, унгарци. Докато ние държим 600 млн. евро за реактори в калта в Белене, Чехия и Унгария, въпреки натиска на Съединените щати, си разширяват атомните централи. И те много по-леко ще се приземят, така да се каже, в резултат на Зеления пакет на Европа, докато България отново изпада в небрано лозе. В заключение, нека погледнем фактите такива, каквито са. Уважаеми колеги, ние Ви приканваме да подкрепите нашето предложение не по политически и други причини, а за да защитим и дадем шанс и дадем шанс на бизнес интереса на българските фирми. Защото, докато другите си плетат кошниците, ние пляскаме с ръце, слугуваме, а цената на слугуването е огромна. Нека постъпим както Франция, както Германия, както Италия, както Чехия и Унгария. Благодаря Ви за вниманието.

има различни гледни точки, и накрая да не кажете, че всъщност ние приключваме дебата и определяме посоката на решението. Много ми е трудно да коментирам точно този текст на Проекта на решение, затова всъщност Комисията по външна политика и нейното ръководство реши да не го разглежда. Защото, както е формулиран както е формулиран текстът, той не съответства на механизмите, по които функционира българската държава, имам предвид отношенията между изпълнителната и законодателната власт, които са установени не съответства и на механизмите на вземане на решения в Европейския съюз. Говори се достатъчно защо санкциите са наложени като такива и кога са наложени. Според нас санкциите са механизъм за регулиране на кризата в Украйна и смятаме, че тяхното приложение е необходимо. Санкциите са мерки срещу нарушаването на международното право и срещу нарушената регионална и международна среда за сигурност. Ако има контрааргументи срещу това, съм съгласна да ги обсъждаме. Съгласна съм, че е необходим диалог с Русия. Такъв диалог съществува. Ще припомня 2019 г., когато делегацията на Руската федерация се завърна в Съвета на Европа, но тогава Вас Ви нямаше, за да подкрепите това завръщане с гласуване, а не с говорене. Да, политическа воля би могъл да изрази българският парламент, но изразена, тази политическа воля не не би довела до правни последици и до резултати от вземането на това решение.

Европейският съвет взима с консенсус решения по външнополитически въпроси и задава политическата посока на тези решения. Европейският съвет задава и определя конкретните ограничителни мерки, включително и техния обхват. В този смисъл по тези въпроси държавните и правителствените ръководители в рамките на Европейския съвет постигат, както казах, съгласие с единодушие. Този въпрос вече е поставян на обсъждане дали винаги да се вземат външнополитически решения само с консенсус или с две трети мнозинство, но както се видя в скорошните дебати по този въпрос, все още решенията следва да се вземат с консенсус, защото би следвало да ги оценяваме като чувствителни. В България механизмът на взаимодействие между изпълнителната и законодателната власт изключва налагането на действия и предписването на актове, лишаващи Министерския съвет от гарантираната му на конституционно ниво самостоятелност и дискреционна преценка, в процеса на ръководенето на политиката на Република България по въпросите на Европейския съюз, както и по другите направления на външната политика. Затова не приемам обявеното от Вас становище, че ако Народното събрание вземе решението тази тема, няма да има обвързващ характер. Ако не искахте обвързващ характер, можехте да направите декларация, да обявите своята политическа воля, да разпространите тази декларация, както предлагате в т. 2, до Европейския парламент и до другите национални парламенти чрез своите вътрешнопартийни контакти. Но в случая не е така. Накратко. Приемането на подобен проект на решение с предложеното съдържание би влязло в противоречие с конституционно закрепения принцип на разделение на властите, а смятам, че всички твърдим, че държим на този принцип. Също така информирането на Европейския парламент за приетото решение по наложени от Европейския съюз ограничителни мерки не би повлияло върху политиката на Съюза, тъй като Европейският парламент не взима участие по формирането на тази политика. Това е важно да се разбере не от нас, защото ние би следвало да го знаем, а най-вече от нашите избиратели. Малко вътрешнополитически препратки. Интересно е, както се каза, че до момента основно господин Сидеров беше двигател на тези предложения за проекти на решения, а сега виждам, че той е заместен от цялата група на БСП. Интересно ми е, че бивш външен министър си е сложил подписа под такова решение. Той би могъл да обясни защо. Искам да Ви кажа също, че ние много, както казах в началото, държим на възможностите за контакти с Тук една препратка и към Вашата т. 2 – освен националните парламенти, Европейският парламент, мисля, че и президентът на Руската федерация би следвало да бъде уведомен за това какво бихме решили днес. Отношенията между България и Русия са взаимни и не са базирани само на ограничителните мерки на Европейския съюз по повод кризата в Украйна. Мисля, че това стана ясно и вчера, когато с голямата подкрепа на Европейската комисия – имам предвид и административна, и политическа, беше взето решение за намаляване на цената на газа за България с 40%, което всъщност е в полза на нашата икономика

Уважаема госпожо Грозданова, първо, да, санкциите тръгнаха от опити за регулиране на кризата с Украйна. Само че нашето твърдение е, че това не е постигнато и на практика след шест години на санкции няма регулиране на кризата с Украйна. Това очевидно означава, че инструментите, които трябва да се използват, не са тези. Именно това е твърдението, с което предлагаме такова решение. Иначе доводът, че нарушаваме конституционния ред в държавата с това, че предлагаме да се вземе решение на Народното събрание, е абсолютно абсурден и тежко спекулативен. Народното събрание е този орган в държавата, когато държавата е парламентарна република или по-точно република с парламентарно управление, който взима решенията за политиката. Още повече това наше решение, което сме Ви предложили, в нито един случай и в нито един момент не се опитва да налага някакви политики на правителството и на министъра на външните работи. Така че тук става дума за изключителното представителство на Народното събрание като представител на гражданите. Тъй като не чух от Вас да оборите тезата, изказана нееднократно, че огромното мнозинство от българите не подкрепя политиката на санкции, а това е доказано с достатъчно много изследвания, в края на краищата ние сме представителите на тези граждани и ако те не го подкрепят, ние би трябвало да представляваме тяхната воля. Ако не го правим, това означава, че подменяме волята на гражданите

Голяма част от Вашите собствени избиратели, огромна част от тях, са против санкциите срещу Русия. Тези доводи как това неконституционно било, нищо неконституционно няма! Това е заявяване на ясна политическа воля, която не е Ваша воля, а е воля на Вашите избиратели. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Втора реплика – господин Жаблянов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Грозданова, изслушах внимателно мотивите, с които отказвате да подкрепите нашия проект на решение, и искам да се спра на един от тях, който в последно време е особено актуален – не само във Вашето изказване, а и като цяло, като основа на интерпретацията на двустранни и многостранни отношения. Въпросът за състоянието на международното право. Международното право, за разлика от другите видове право, е резултат и функция от доброволното приемане на доброволното приемане на нормите на това право от субектите, в случая националните държави. Няма друга форма на функциониране на международното право. Налагането на международното право със сила е в прерогативи единствено на Съвета за сигурност на ООН. Искам в моята реплика да обърна внимание на още един факт. Инициативата за среща на петте държави – постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, е на път да се реализира. Тоест въпросът за състоянието на международното право не е въпрос за личната интерпретация или едностранната интерпретация на международното право от някои от субектите, които го прилагат или не го прилагат. По отношение на санкциите за нарушаването на границите и състоянието на правата на гражданите в отделните държави, искам да посоча примера на една наша съседна държава, която по същество в момента се явява окупатор води военни действия с последващи многобройни цивилни и други жертви, материални разрушения. Тя по никакъв начин не е обект на система от санкции на Европейския съюз, а дори се намира в режим на кандидат-член.

основните противоречия, които съществуват за това кое е приоритетно – правото на държавите за самоопределение или ненарушимостта на границите след Втората световна война. За съжаление, всеки един от тези приоритети се използва от великите сили според техните интереси. Пример е Косово, пример са и други страни, не искам да навлизам в тези подробности. Така че това не може да бъде аргумент за изразяване на отношение на Народното събрание към един проблем проблем – проблем, който касае не толкова санкциите срещу Русия, защото всички виждаме резултатите от тези санкции и бяха казани нееднократно, не се получи онова, към което се стремеше. Напротив, Русия започваше все повече и повече да удовлетворява вътрешните си потребности въпреки санкциите или може би благодарение на тях. Второто нещо, което искам да Ви кажа е, че не е етично някак си да споделяте какво може и какво не може Народното събрание и има ли то право да взема някакви решения, след като точно преди около две седмици взехме единодушно решение, което задължаваше правителството да защитава позиция в Европейския съюз – говоря за енергетиката. Така че това, което Вие казвате, че не сме в правомощията си, някак си, когато касае се да спасим грешките на правителството – може,

Имате, но това не е темата в момента – за газа. и беше задължение на правителството така да го направи, тези пари, които сега икономисвате, щяха да отидат в частните фирми. Така че нека да бъдем последователни. Когато става въпрос за интересите на държавата, на първо място, парламентът решава, след това –правителството изпълнява. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Пропуснахте ролята на президента за цената на газа. какво не може и какво може Народното събрание зависи от мнозинството в него. Мнозинството в него се определя от вота на българския избирател. За Конституцията съм абсолютно права – Вие може да интерпретирате по различен начин, но когато съберете мнозинство за нейната промяна, може да я промените. Господин Кутев, дали санкциите са успели да регулират или не кризата в Украйна, не може да знаете, защото те все още съществуват. Не знам какво друго предлагате? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Грозданова. Господин Ерменков имаше заявено изказване. Госпожо Нинова, заповядайте. Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Предизвика ме госпожа Грозданова с няколко изречения. Какво може и не може българският парламент решават единствено Конституцията и законите на страната. Те стоят над всяко мнозинство, независимо от кои партии и как е формулирано то. Очевидно ГЕРБ не оспорват фактите по същество и не критикуват нашето предложение по същество, но си търсите причина да го отхвърлите и я намирате в процедурни хватки. Бих искала да Ви припомня една много по-драматична дискусия тук, в парламента, която се проведе на 20 юли 2018 г. по тема, която тогава беше актуална, но и днес е актуална – бежанците и приемът им в България. Тогава ние по същия начин внесохме предложение от опозицията, Вие по същия начин бяхте против, но дойде господин Борисов, то беше мое питане към него, и взехме решение. И Народното събрание се произнесе по този въпрос с решение България да не подписва двустранни споразумения за връщане на мигранти и прием на бежанци. И с това тогава Вие не казахте, че ограничаваме правомощията на Министерския съвет, че се бъркаме в изпълнителната власт или че нарушаваме Конституцията. Тогава, нещо повече, задължихме Министерския съвет да не изразява позиция преди одобрение от парламента. И разбира се, че това е логично, защото над всичко в парламентарната република стои българският парламент, така че този Ви аргумент не важи. Следващият – че Съветът на Европа приема решения единодушно. Естествено, че го знаем това, но пречи ли това на българския парламент и на българския министър-председател да изразят националната позиция на България, пък нека се обсъди там и ако се постигне съгласие – да се реши, ако не се постигне – не се решава? Фактът, че се иска пълно единодушие в Съвета, не означава, че България не трябва да има собствена позиция по важни международни въпроси, така че и двата Ви аргумента не са съществени, не са по съществото на нашето предложение. Ако имате аргументи по съществото, то ги изложете. Очевидно сте против нашето предложение. Кажете си го директно, за да знаят всички – и българските граждани, и нашите партньори в Европа, и международната общност, че сте против. Така е почтено и честно.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще се изкажа по същество по по темата на дебата и по различните позиции, които бяха изказани до момента от представителите на вносителите, защото се забелязва едно противоречие между тези позиции. Само искам да кажа едно нещо в началото – санкциите, като елемент на дипломатически инструмент, имат дори по-скоро имат естеството да защитят международния ред, международното право и международната сигурност, за да не се стига до по-дълбок конфликт, за да не се стига до други, по-лоши други, по-лоши неща. Санкциите са, дали ще са икономически, дали ще са дипломатически, за ограничаване на достъп до територии и така нататък, те са дипломатически инструмент, за да не се стига до по-лоши неща. Да се върнем откъде тръгнаха санкциите. Санкциите тръгнаха след незаконната анексия на Крим и войната в Донбас. Те бяха приети през месец март 2014 г., впоследствие установени през месец юли 2014 г. от правителството на БСП в рамките на Европейския съвет. ГЕРБ не е създател на тези санкции. Ние просто следваме политиката, която беше създадена по време на правителството на БСП в 2013 – 2014 г. Впрочем, тези санкции са и от служебния кабинет на президента Радев в 2017 г. Това е една последователна политика на различни български правителства от 2014 г. до ден днешен. Говорейки си за санкциите, нека да се сетим все пак или да припомним по-скоро какви са самите санкции, защото, като слушах изказванията, първо, едните представители казваха, че едва ли не се засяга обикновеният руски или европейски гражданин, после всъщност те не били засегнати, били засегнати само елементи от елита на Руската на Руската федерация, но да си спомним какви са те конкретно. Първият кръг санкции са: замразяване на активи, ограничаване на пътуванията на между 150 и 170 човека, представители на руската държава и на големите руски корпорации, както и замразяване на техните активи в европейски банки. Ограничителните мерки, свързани с незаконното анексиране на Крим и Севастопол, са най-вече в ограничаване на търговията със стоки, произлизащи от Крим и от засегнатите от войната региони, както засягат и туризма,

беше споменат и е забрана за достъп до първичния и вторичен капиталов пазар. Това надали засяга точно българския бизнес, че Европейският съюз е забранил достъпа на, забележете, държавни институции, държавни банки и държавни компании от Руската федерация до европейския капиталов пазар, не на частните. Също така е забранена търговията с оръжие, със стоки с двойна употреба и, забележете, с чувствителни технологии, свързани с миннодобивната и газодобивната индустрия. Тук България наистина е челен

така че много от аргументите, които бяха изложени, са напълно несъстоятелни, защото те не са елемент на санкциите. Както се вижда и стокообменът, и политическият диалог между Европейския съюз и Руската федерация се подобрява за разлика от 2014 г., но нека не забравяме какво наложи тези санкции. Това беше незаконното анексиране на Крим и войната в Донбас. И тук, пред нас, като народни представители седи един прост избор ако не са санкциите, то тогава какво? Какво предлагате? Единият вариант е да минем на по-тежък елемент – какво, към въоръжен конфликт? Или да кажем, че всъщност няма никакво значение и ако големият прецени, че иска да вземе нещо от малкия, той може да го вземе

да допълня това, което казахте или да Ви попитам защо не сте го казали. Санкциите наистина засягат точно 150 физически и 40 юридически лица. Останалите неща ги казахте Вие и господин Жаблянов, но никой от нас днес не каза нищо за контрасанкциите на Русия, които засягат българския производител. Контрасанкциите на Русия са за хранителни продукти, пресни продукти и са въведени от Русия през 2014 г., но но кое е интересното? В 2016 г. бившият премиер на Русия Медведев призовава тези контрасанкции на Русия да не бъдат отменяни към страните от Европейския съюз, тъй като те са довели до рязко повишаване и развитие на руското селско стопанство, дали са възможност на руските производители да направят дългосрочни инвестиции. И те призовават тези контрасанкции, които засягат пряко българския производител с вноса на български продукти за руския пазар, тези санкции да продължат и българите да не могат да внасят, така че ние страдаме от контрасанкциите на Русия и това е призивът на руското правителство. Господин Медведев казва, че има страшно много искания и постъпки от руските селскостопански производители тези санкции да продължат колкото може повече. Защо тогава не поискаме Русия да отмени контрасанкциите към нас и ние тогава да говорим за тези неща, за които сега говорим? То е така, но нас ни засягат точно тези неща, свързани с производството на селскостопанска продукция и износа за Русия. Желанието на Русия и намеренията да продължат тези санкции, тоест никога да не ги отменят, до какво ще доведе?

общ пазар, или по-скоро така да ги моделират, че да дадат възможност за диалог с Русия, ако Русия иска диалог, разбира се, а не просто бланкетно да се забранят вносители и прочее. Между другото, като се говори за земеделски продукти, тук беше казано, че едва ли не България е един от големите пострадали, всъщност най-големият пострадал от забраната за износ на земеделски продукти е Полша. Ако си спомняте, преди няколко години българският пазар беше наводнен от полски земеделски продукти точно заради тази забрана за внос в Руската федерация. Но, така или иначе, през годините този проблем беше регулиран от пазара и към момента въобще не представлява проблем за българската икономика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Господин Жаблянов, по начина на водене. След това – господин Ерменков, за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да помогна на Вашата разсеяност, за която сама признахте, и да Ви кажа, че господин Манушев по същество направи изказване, а не направи реплика на господин Гаджев, тъй като в своето изложение разви тези, които нямаха отношение към изказването на господин Гаджев… Аз също се обръщам… Тъй като бяха изложени интересни тези в изказването на господин Манушев, обръщам се, за да се правят под формата на изказване, няма нужда да се правят под формата на реплика. Не ми е ясен този парламентарен похват точно в този момент. Що се отнася до режима на контрасанкциите, те присъстват в нашия Проект за решение, така че мисля, че няма защо…

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разглеждаме едно решение, което е съобразено по-скоро с календара на БСП, отколкото с календара на България, с календара на Европа, с календара на света, с календара на геополитиката – защо точно днес, защо не преди три седмици, защо не по времето на служебното правителство на господин Радев, когато санкциите бяха препотвърдени …и тогава на правителствено ниво можеше да се повдигне този дебат и в Съвета на Европейския съюз, където президентът Радев ходеше. Можехте да го направите! Не е това важното. Какво предлагате? Предлагате, както казваше Адам Михних в 2014 г.: “Русия взе Крим, Европа взе отношение.“ Вие предлагате да вземем отношение, да направим празен ход, обаче празният ход не съществува сам по себе си. Той също е ход, нищо че е празен. Той носи последствия, както в шаха, и обикновено, ако един играч прави някакви празни ходове, в крайна сметка губи партията. Вие не виждате контекста на сегашната ситуация, понеже сте заслепени от някаква Ваша предизборна кампания вътре в партията. Видяхме – всички крила подкрепят, сега се заявиха кой е за Русия, кой е против Русия. Всички сте за Русия – добре, разбрахме. Дано са го разбрали и Вашите партийни избиратели. Само че искате да въвлечете цялата държава във Вашите драми, а това не е добре. Виждате, че имаме напрежение в Близкия изток, има сериозна ситуация много близо до нас, има много засукани отношения между различните геополитически фактори и Вие казвате: дайте сега българският парламент да си каже мнението по един въпрос, пък каквото стане после. Те може и да не паднат санкциите, защото, ако не постигнем консенсус в Съвета на Европейския съюз, а там консенсусът е, че трябва да има санкции, там има пълен консенсус, нито една държава… Но Вие казвате: не нашата държава, не нашето правителство, а парламентът просто да каже ей така, дайте да… ние сме против санкциите… Второ, не предлагате какво? Казвате: те не постигат резултат. Да се увеличат ли? Да има по-сериозна политика в това отношение ли, или просто да паднат, и това ще постигне резултат? Автоматично Крим ще бъде върнат на Украйна, ако паднат санкциите. Това ли казвате? Или там ще спрат бойните действия, защото, доколкото знам, те продължават да се водят по един или друг начин. Проблемът е много по-сложен от това, което Вие предлагате. Ама ние не ангажираме правителството. Ама ние не ангажираме правителството, а ангажираме цялата държава. Едно решение на Народното събрание е много сериозно нещо. То не е просто някакъв бюлетин за информация на геополитическите фактори. Ние защитаваме българския национален интерес. Да, искаме да имаме добри отношения с Русия. И с останалите геополитически фактори, не само с Русия – това е въпрос на баланс, но в крайна сметка всичко това, което правим, е да защитим нашия интерес. И международното право е изцяло в наш интерес, защото ние не сме държава, която може да работи от позицията на силата. Ние не можем да струпваме армии назад-напред и да притискаме някакви геополитически фактори. Разчитаме на международното право да опазва и нашата териториална цялост, така както и Украйна разчита на международното право да опази тяхната, която е нарушена. Ние не сме против промяната на границите само по себе си просто защото сме добри хора, а защото нямаме никакъв национален интерес от каквато и да било промяна на границите в района, в който живеем, защото това може да засегна и нас. Тук се споменава Косово, само че Косово не се присъедини към някоя държава. В Косово имаше война и това не беше добре. От тази война пострадахме и ние. Всяка промяна на границите рискува водене на война и това, ако не го знаете, Ви го казвам. Но не е начинът с някакви празни ходове, които не ангажирали никого, да повдигаме въпроси, които не можем да решим, защото Вие не предлагате решение, само казвате: „Дайте да повдигнем въпроса.“ Ами решението?! Ние имаме ли някакви инструменти да го решим и ще си кажа мнението там?! Проблемът е, че Вие не предлагате нищо – влезли сте си в кампанията, искате да си заявите позицията по отношение на Русия. Явно там, във Вашата партия, това е много важна тема,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Само за протокола, мисля, че ако не за седми, то поне за шести път внасяме едно такова решение и преди да сме били в каквато и да било, както колегите живо се интересуват за нашата организационна работа, предизборна кампания.

резолюцията, която трябваше да бъде приета по отношение на санкциите срещу Русия, не беше приета. Не беше приета, защото страните не можаха да стигнат до съгласие. Видимо има нещо, което е нередно с тези санкции, има нещо, което трябва да бъде променено, и то трябва да бъде променено в интерес на българската икономика. То трябва да бъде променено в интерес на българския национален интерес, защото това, което Вие предлагате тук – да вървим след събитията, в килватера на европейската политика, която невинаги е еднопосочна и невинаги е в интерес на България, което сме го доказвали и с наши решения тук, в парламента, когато трябва да защитаваме нашия интерес, вместо да бъдем във фарватера, вместо да бъдем там, където се формира политика, там, където се вземат важните решения не само за България, а и за Европейския съюз. Според мен Едно решение, което ще вземем тук, е израз на волята на българския народ, изразен чрез неговите представители в парламента. Аз питам накрая, понеже имам малко време, ще си задам въпроса след малко – колеги от ГЕРБ, които ще се качите горе на Групата за приятелство България – Русия, как ще гледате колегите си в очите, когато сега ще гласувате против отмяната на санкциите, против това наше решение? Благодаря Ви.

по същество. Използва морски термини и казва, че ние трябва да сме във фарватера. Ние сме точно там, господин Ерменков. Фарватер значи определен път, който следваме заедно с всички държави от Европейския съюз.

Благодаря, господин Манушев. Втора реплика? Господин Недялков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, след като уточнихме терминологията в морското плаване, искам съвсем накратко да обясните в

Други реплики? Господин Ерменков, заповядайте да разясните на колегите понятията и от шаха… Ако комбинираме двете реплики, ще излезе нещо такова. са вече формирани, макар че Европейският съюз не е единен в това отношение. И Франция, и Германия, и други страни показват съмнения и затова сме след събитията. Това е в килватера и Вие го знаете много добре. А във фарватера означава да определяме курса, да даваме онези насоки на движение на Европейския съюз, които са и в негов интерес, и в наш интерес. Няма противоречие. Много правилно съм използвал терминологията, най-вероятно не сте ме чули какво съм казал. Празният ход също някой път е ход в шахмата, който води до победа, а цугцванг е, когато си подложен на вече получили се събития и ти нямаш друг полезен ход. Аз съм убеден, че рано или късно този парламент наистина няма да има друг полезен ход, освен да приеме едно такова решение, все се надявам това да го направим със съзнание, доброволно и знаейки, че защитаваме поне 70% от населението, определяме и изразяваме неговата воля. А всичко останало, което говорите, е от рода на формалистиката и защо нещо не може да се случи. Може, ако искаме. Пак казвам, парламентът на Република България е този, който е определящ политиките в държавата, защото ние сме парламентарна република, защото ние сме тези, които трябва да определяме къде, в каква посока и в какви рамки трябва да се движи България. Правителството трябва да изпълнява нашата воля и няма противоречие тук, няма нарушение на разделението на властите. Още нещо ще Ви кажа. Няма да ползвам трите минути, защото според мен е безсмислено да говоря нещо, което Вие така или иначе сте решили да не правите. Утре,

2. Възлага на председателя на Народното събрание на Република България да информира Европейския парламент, както и парламентите на държавите – членки на Европейския съюз, за приетото решение.“ Колеги, ще изчакам народните представители да заемат местата си. Моля, режим на гласуване.

Изчаквам десет секунди да се успокои залата.

054-01-10, внесен от народния представител Ивелина Василева и народния представител Евгения Ангелова на 12 февруари 2020 г. На заседание, проведено на 20 февруари 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 054-01-10, внесен от народните представители Ивелина Василева и Евгения Ангелова на 12 февруари Законопроектът беше представен от госпожа Евгения Ангелова. С приемането на Законопроекта се цели: - въвеждането на специална разпоредба в Закона по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, което ще преодолее вече съществуващи противоречия в съдебната практика и ще предотврати всякакви колебания в административната практика на управляващите органи; изричното уреждане на електронното съобщаване чрез законова норма е необходимо и с оглед на последното изменение в Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 10 октомври 2019 г., което въвежда способа на електронно съобщаване и връчване на акта чрез информационната система за сигурно електронно връчване; уеднаквяване на сегашния размер на пропорционалната държавна такса, определена в чл. 27, ал. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове като 1% от материалния интерес, кодекс за касационните производства – 0,8% от материалния интерес; - уреждането на електронното съобщаване изисква в Закона изрично да бъде предвиден акта за отказ от верификация унифициране в правоприлагането по отношение на всички актове, издавани от управляващите органи в административните производства, уредени от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; - техническа редакция, свързана с коригиране на препратката към разпоредбата за конфликт на интереси в съответствие с новоприетия Регламент на ЕС 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Заинтересовани страни са управляващите органи, кандидатите и бенефициентите на финансова помощ. Предлаганите изменения не увеличават административната тежест и не изискват извършването на структурни промени. Предлаганият законопроект не изисква промени в други нормативни актове. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект,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

Очаква се с въвеждането на специална разпоредба в Закона по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове да се преодолеят вече съществуващи противоречия в съдебната практика и да се предотвратят всякакви колебания в административната практика на управляващите органи. Предложените промени са необходими и поради техническа редакция, свързана с коригиране на препратката към разпоредбата за конфликт на интереси в съответствие с новоприетия Регламент на ЕС 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Последният доклад е на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, за да представите Доклада. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Ще ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове,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 че Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове предвижда обмена на информация и документи между управляващите органи, кандидатите и бенефициентите, включително и съобщаването на индивидуални административни актове, да се извършва чрез информационна система за сигурно електронно връчване. Тя уточни, че целта на промените е електронното съобщаване да се установи като специален ред на съобщаване, приложим пред общите правила за връчване, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс. Със Законопроекта се уеднаквява размерът на пропорционалната държавна такса, събирана при оспорването на индивидуалните административни актове по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и дължимата в административния процес държавна такса, както и се създава правна възможност за електронно връчване на откази за установени недопустими разходи, включени в исканията на бенефициентите за плащане. С промените в Закона се въвеждат изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, относно разпоредбата за конфликта на интереси.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

Благодаря, уважаеми господин Председател, колеги! Предлаганите промени в този законопроект са в няколко направления. Първото направление – на първо място и най-важно в този законопроект, е свързано с електронното съобщаване на административните актове. Към момента цялото административно производство се извършва в системата ИСУН. Съобщаването на електронните административни актове обаче не се извършва в тази система, извършва се по друг ред, което затруднява ползвателите. Това, което въвеждаме всъщност, е съобщаването на административните актове да бъде също в системата ИСУН. Моментът на съобщаване на административния акт, разбира се, е от съществено значение, тъй като кодекс от този момент започва да тече срокът за неговото оспорване и съответно преценката за допустимостта на всяка конкретна жалба. ще се преодолее вече съществуващото противоречие в съдебната практика и по този начин ще се предотврати всякакво колебание в административната практика на управляващите органи. Другото предложение, заложено в този законопроект, е, уеднаквяване на сегашния размер на пропорционалната държавна такса, която е определена в чл. 27, ал. 6 от Закона

Предлага се също унифициране в правоприлагането по отношение на всички актове, издавани от управляващите органи в административните производства, уредени от Закона като за отказа от верификация ще са валидни същите специални разпоредби, относими за останалите изрично уредени административни актове. В допълнение, чисто техническа поправка. Това е една редакция, свързана с коригиране на препратката към разпоредба за конфликт на интереси, в съответствие с новоприет Регламент на Европейския съюз. Разбира се, ние считаме, че приемането на тези предложени текстове ще спомогне за избягване на противоречие в правоприлагането – няма финансова тежест, няма финансов елемент, чисто организационно и технически. Благодаря Ви за вниманието. Разчитам, че Законопроектът ще бъде подкрепен. Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Откривам разискванията по Законопроекта. Има ли желаещи за изказване? Не виждам.

Първият доклад е на Комисията по отбрана. Заповядайте, господин Попов, за да го представите. Имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля процедура за допуск в залата на заместник-министъра на отбраната господин Атанас Запрянов и заместник-началника на отбраната вицеадмирал Емил Евтимов. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН

№ 002-01-9, внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2020 г. На заседание, проведено на 27 февруари 2020 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В заседанието от Министерството на отбраната участваха: заместник-министър Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Евтимов, постоянният секретар Антон Ластарджиев, директорът на дирекция „Правно нормативна дейност“ Елена Маркова, заместник-директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ полковник Станчо Кайков и парламентарният секретар Ваня Деневска. Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов посочи, че Законопроектът е внесен на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България. С разпореждане на председателя на Народното събрание е разпределен на Комисията по отбрана и още две комисии, като водеща е Комисията по отбрана. Поздрави Министерството на отбраната за полаганите усилия за хората, които са основният капитал в изграждането на отбранителните способности. Изрази мнение, че трябва да се направи внимателен анализ и да се изяснят всички въпроси. Например въвеждането на срок за престояване на една длъжност в други армии се прави на средното ниво, където базата е по-широка. Това помага да се придобие опит и повиши квалификацията на военнослужещите преди заемането на висши постове. Подчерта, че е важно да се разработи система от принципи при вземане на решение за прилагането на тази мярка, както и за удължаване на пределната възраст, за да се избегне субективизмът. Необходимо е също така да се изпрати положително послание, че промените са в интерес на военнослужещите и въоръжените сили. Законопроектът беше представен от името на вносителите: заместник-министър Атанас Запрянов, който подчерта, че главната цел на промените е по-нататъшно намаляване на некомплекта на въоръжените сили, за което се предлага увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, а за длъжностите, за които се изисква хабилитация – с пет години. Предлага се също така създаване на законова възможност за увеличаване на пределната възраст до три години на военнослужещите, упражнили право на пенсия, които са нужни на въоръжените сили, по решение на министъра на отбраната след предложение по команден предлага се и регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи. В Законопроекта е заложено въвеждане на срок за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ („капитан І ранг“), които са заемали длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на предложената им равна или по-висока длъжност за срок една година. Народните представители Кольо Милев и Таско Ерменков по принцип приветстваха усилията за преодоляване на некомплекта. Поставиха въпроси във връзка с предложената промяна в Закона за военното разузнаване. Беше посочено, че има въпроси, които се налага да бъдат изяснени, и беше изразено опасение от противопоставяне между военнослужещите. Народният представител Милен Михов изрази категорична подкрепа за промените, с които след първите добри резултати в преодоляване на некомплекта личен състав, Министерството на отбраната предприема и по нататъшни решителни стъпки и се ангажира с решаването на сериозни предизвикателства. Принципът на ротацията е добър, а след оценка на резултатите в Министерството на отбраната може да се обмисли прилагането му и в други ведомства. Народният представител Валентин Радев поздрави Министерството на отбраната за смелите предложения. Препоръча да има синхрон при подобни промени с останалите ведомства в сектор „Сигурност“. Помоли да се изясни и доуточни как се съотнасят възрастта за пенсиониране и предлаганата пределна възраст и как е обосновано увеличението с пет години за хабилитираните лица. Смята, че в § 6 е необходимо категорично да се вземат мерки за минимизиране на субективизма при вземане на решение за удължаване на пределната възраст. Подчерта, че не бива офицерите да се чувстват морално виновни, че са упражнили законното си право на пенсия. Народният представител Христо Гаджев посочи, че с поредното предложение за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България задържат хората на служба. Важно е каква ще е ефективността на мярката, както и да се повишава интересът на входа, за да постъпват повече млади хора. Народният представител Николай Цонков изрази опасение, че с предлаганите промени може да се предизвика несигурност и отлив на военнослужещи. Изрази съмнение, че увеличаването на пределната възраст за военна служба може да доведе до предложения за промяна на категорията труд на военнослужещите. Постави въпроса: защо не се изчака завършването на Стратегическия преглед на отбраната и тогава да се приемат мерки, включително и промени в Закона? Народният представител Симеон Симеонов подчерта, че не бива да се противопоставят военнослужещите, упражнили и неупражнили правото на пенсия, а е важно да се вземат мерки, за да се успокоят и да бъдат мотивирани да продължават да служат. Посочи, че въвеждането на срок за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ („капитан І ранг“) следва да е много добре прецизирано. Постави въпроса да се прави прогноза за кадровото развитие на полковниците и генералите. В отговор на поставените въпроси заместник-министър Запрянов поясни, че мандатът за престояване на длъжност няма да е задължителен. Мярката се предлага по искане на военното командване и сега най-важното е да се реши проблемът при генералите и полковниците. Прилагането ѝ при повече звания поставя редица социални въпроси при преместване на военнослужещите и техните семейства. Изменението и допълнението в Закона за военното разузнаване се налага, защото съгласно действащия текст от Закона директор на службата може да бъде военнослужещ с висше военно звание, като не е уточнено изрично, че е част от висшия команден състав. С този текст се определя и видът на правоотношението, ако бъде предложен за назначение цивилен директор на службата, като и в двата случая това ще става по предложение на министъра на отбраната, и правителството и с указ на президента. Категорично бе подчертано, че Министерството на отбраната няма да предлага промени на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, който определя режима за пенсиониране на военнослужещите. Всеки ще има избор, след като е покрил изискванията за прослужени години и възраст, да реши дали да се пенсионира. Промените се предприемат сега, за да се запазят военнослужещи, които тази година навършват пределна възраст, а след Стратегическия преглед ще бъдат предложени още мерки за повишаване мотивацията и кадровото развитие на военнослужещите. Според заместник-началника на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов промените са наложителни, военнослужещите са запознати с тях и са се убедили, че имат избор. Мотивацията и спокойствието в армията са запазени. Постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев посочи, че предлаганите мерки са комплексни и не се отменят, а се дават права на военнослужещите. Поясни, че прогноза за кадровото развитие се прави за всички, които завършват генерал-щабна академия. Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов информира, че е поискал и е получил положителни становища в подкрепа на Законопроекта от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и от Комисията за защита от дискриминация. последвалото гласуване с 12 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“ Комисията по отбрана прие следното становище: предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 002-01-9, внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2020 г.“ Благодаря, уважаеми господин Попов. Комисията по труда, социалната и демографската политика – имате думата, уважаеми господин Адемов.

На заседанието присъстваха: генерал-лейтенант Атанас Запрянов – заместник министър на отбраната, Станчо Кайков, директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на отбраната и други експерти от същото министерство. Законопроектът беше представен от заместник-министър Атанас

регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи; въвеждане на мандат за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ („капитан I ранг“), които са заемали длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на предложената им равна или по-висока длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво за срок една година. От 2015 г. се полагат усилия за намаляване на некомплекта от военнослужещи. Изпълнени са редица мерки, които са довели до забавяне темпа на увеличаване на некомплекта от военнослужещи, а именно: през 2015 г. с промените в Кодекса за социално осигуряване е дадена възможност военнослужещите да упражнят правото си на пенсиониране и да останат на военна служба, като са създадени условия за задържане на военнослужещите на военна служба и осигуряване на стабилност във въоръжените сили; през 2016 г.

През следващите години до 2020 г. също са приемани мерки в тази посока. Положените усилия за справяне с некомплекта са с ограничени положителни въздействия.

около 1500 човека. Втората група са тези военнослужещи, които, въпреки че са могли да упражнят правото си на пенсиониране, не са го упражнили. Водещ мотив за тях е, че няма друга армия в НАТО и Европейския съюз, в която пенсионирани военнослужещи да продължават да служат. На тази основа Министерството на отбраната отчита определена сложност в отношенията между военнослужещи с упражнено право и такива без право на пенсия по Кодекса за социално осигуряване. В обозримо бъдеще това би могло да окаже негативно влияние върху поведението и действията на военнослужещите по отношение на службата им. Увеличението на тавана на пенсиите от 1 юли 2019 г. на 1200 лв., както и на броя на военнослужещите, упражнили право на пенсия до края на 2018 г., довежда до повишаване разходите за изплащане на пенсии. Дефицитът по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от

Възможно е увеличение на броя на военнослужещите, упражнили правото си на пенсия до 2029 г., независимо от въведеното от 1 януари 2016 г. допълнително условие за нарастване на възрастта за всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст, съответно до 45-годишна възраст за лицата от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, което ще доведе до допълнителен дефицит по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“. Съгласно приетия от Международния секретариат на НАТО документ „Определение на НАТО за разходи за отбрана“ за разходи за отбрана се считат и преките разходи за изплащане на пенсиите на военнослужещите и цивилните служители, които са упражнили правото си на пенсия. Увеличението на броя на пенсионираните военнослужещи, както и включването на разходите за изплащане на пенсии ще доведе до значително нарастване на процента на средствата за личен състав от общите разходи за отбрана, без да се отрази на способностите на въоръжените сили. За изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2%

е придобиване на ново въоръжение и техника. Стремежът на Министерството на отбраната е през 2024 г. да се постигне това съотношение, което да отговаря на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили

Другата възможност е да е цивилен служител, но не е посочен видът на правоотношението му. Това налага привеждането ѝ в съответствие с разпоредбата на чл. 136 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и изричното конкретизиране, в случай че бъде определена за цивилен служител, че директорът ще има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение по аналогия с чл. 19а, ал. 1 от Закона за администрацията. Към Законопроекта е приложена частична предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. Освен това е приложена Справка относно съответствието на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и с практиката на Европейския съд по правата на човека съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове. Становището на Министерството на правосъдието е, че предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. проведената дискусия взеха участие народните представители Георги Гьоков, Калин Поповски, Весела Лечева, Виолета Желева, Хасан Адемов и Надя Клисурска. Повечето от народните представители изразиха позиция, че със Законопроекта се прибързва и с него няма да се намали некомплекта в Българската армия. че с предлаганите мерки се цели да се преодолеят дефицитите в състава на армията, но предлаганите мерки ще засегнат малка група от военнослужещите и ще доведат до противопоставяне на различни групи от тях. Спорна е мярката, с която се цели да се намалят различията различията между офицерите, които работят, получавайки пенсия и заплата и тези, които работят само със заплата. Спорна е и мярката, с която възрастта за постъпване в армията се увеличава на 40 години, тъй като с нея не се осигурява никакво кариерно развитие на войниците и сержантите. Бяха изказани и становища, че със Законопроекта се правят нормални и разумни предложения и с тях Българската армия ще придобие профил на натовска армия. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 8 гласа „за“,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

На заседанието присъстват представители на Министерството на отбраната и капитан І ранг Иво Хасекиев, заместник-директор на Служба „Военна информация“. Законопроектът в частта му относно изменение на Закона за военното разузнаване и мотивите за неговото внасяне се представиха от представителите на Министерството на отбраната. С предлагания законопроект се прави изменение в Закона за военното разузнаване с оглед прецизиране на разпоредбата на чл. 24, ал. 3. Съгласно действащата редакция на разпоредбата директор на Службата може да бъде военнослужещ с висше военно звание, като не е уточнено изрично, че е част от висшия команден състав, а по отношение на възможността директорът да е цивилен служител не е посочен видът на неговото правоотношение. Това налага привеждането на нормата в съответствие с разпоредбата на чл. 136 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и определянето на права по трудовото правоотношение за директор, който е цивилен служител. В хода на дискусията председателят на Комисията господин Лазаров направи уточнението с представителите уточнението с представителите на Министерството на отбраната, че предложеното изменение на Проекта на закона е редакционно и с него се цели прецизиране на досега съществуващия текст, като се внася яснота за практическото му прилагане. След проведеното гласуване Комисията с 6 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, № 002019,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

отново заявява, че механичният подход, използван през последните 10 години за решаване на проблема с некомплекта в армията, няма да промени съществено нещата. Увеличението на пенсионната възраст и възрастта за приема на войници ще усили тези опасни последици, които се изразяват в следното. На първо място, застаряването на армията ще стане необратим процес и ще изисква впоследствие крути решения, нови промени в плана за развитие на въоръжените сили до 2032 г., които ще се приемат негативно от военнослужещите и обществото като цяло. Нужни са други решения, които не се предлагат в Законопроекта. На второ място, ще се задълбочат противоречията между млади и стари, между хора на високи длъжности, получили право на пенсия, и такива, на които се увеличава възрастта за пенсиониране. Изгубилите надежда за развитие ще продължават да напускат армията и некомплектът ще се увеличава. На трето място, нарушава се основното правило, че всички в армията в отделните колективи са равни пред закона и се ползват с едни и същи права. Армията е единен колектив, в който ще се формират групи, към които Законът ще има различно отношение, изисквания и права. На четвърто място, този механичен подход вече изчерпва възможностите си. Поради това, че не се предлагат други решения, сега ние бързаме да го приемем, за да не се стигне до нов план за развитие на въоръжените сили и армията временно да остане спокойна и да изчака, и да завърши започнатия стратегически преглед на отбраната, който отново няма да промени нищо. Промените противоречат на смисъла на военната служба, която е служба в полза на държавата. Промените имат и чисто хуманитарен характер, което не се вписва в понятието „военна служба“ с нейните изисквания за категориите военнослужещи – физическа годност, работоспособност, издръжливост. Промените нарушават и правилата, наложени от ГЕРБ и партньори при предишния кабинет на Бойко Борисов – всички в силовите структури да са подложени на единна законова рамка, за да няма между тях различия и търкания единни изисквания за възраст, продължителност на службата, базова заплата и образование. Днес с този Законопроект те отново се нарушават веднъж, когато се прие възможността да служиш в армията и като пенсионер, което е неприемливо, и сега, за втори път, когато продължителността на военната служба е по-голяма от пределната възраст за служба в резерва и в запаса. Правилен е подходът, когато се прие всички закони за силовите служби да се приемат в пакет, за да не се получават изкривявания от общото правило. Очакваме не само ние, но и обществото да постъпи по същия начин, за да не се получат безкрайни впоследствие промени във всички закони за силовите структури. Но това не се получи. Сега трябва да приемаме на парче постепенно всеки закон – за резерва към въоръжените сили, за Министерството на вътрешните работи, за Държавната агенция „Разузнаване“, за Служба „Военна полиция“, за Служба „Военна информация“, за Националната служба за охрана и така Може би това е и целта, за да може да се прилагат различни подходи. Ние разбираме, че има проблем с окомплектоването на въоръжените сили с личен състав и изпълнение на приетите отговорности за достигане на способности в отбраната. И затова е важен този законопроект. Да, ние отговорно заявяваме, че не искаме да пречим на опитите да се решат проблемите на армията, макар и с частичен отказ от нашето убеждение, че не това е пътят. Но искаме след направените предложения и промени той да се изпълни с ясни правила и критерии, за да няма привилегировани и подценени, облагодетелствани и ощетени. Парламентарната група на „БСП за България“ ще се въздържим на първо гласуване от приемането на предложените промени. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милев. Има ли реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Господин Михов

въпроса за възрастта на постъпване, служба и напускане на въоръжените сили. Тук се спомена, че тече Стратегическият преглед на отбраната. Даже в Комисията се изтъкна идеята, че би трябвало да приключи той, да видим какво е в него и тогава да предприемем действия. Всъщност този закон показва друг начин на мислене и действие, който е по-добрият. Ясно беше изразено от представителите на Министерството на отбраната, че промените са вследствие на този стратегически преглед и те са необходими. Те не са необходими, важно е да подчертаем, за този мандат, за това правителство и за това Министерство на отбраната, те са необходими за състоянието на въоръжените сили в един дългосрочен план. Данните, които ни бяха представени, показват, че следващите две години ще има относително спокойствие, ако трябва да кажем така, в движението във въоръжените сили на постъпващи и напускащи по естествения път на своето пенсиониране или навършване на пределна възраст. Но след две години броят на напускащите рязко ще се увеличи. И това, подчертавам, е следствие на онези експерименти, които се правеха в отбраната, онези социални експерименти, които се правеха с българските военнослужещи в предходните години, включително и с прибързаната отмяна на наборната военна служба. Тук ще се говорят може би упреци, че едва ли не ще правим армия от пенсионери или от старци. Само че аз си спомням един хубав съветски филм, че на бой отиват само старците. Това не е аргумент в полза на тази критика, но е аргумент в това, че ние сериозно трябва да отворим дебата за военна реформа, за реформа, която някои държави в Европа, в Европейския съюз и в НАТО, са предприели. И отново ние повдигаме въпроса за смесен тип въоръжени сили и възстановяване на наборната военна служба. Що се отнася до конкретните измерения на промените, аз бих акцентирал върху изключително доброто предложение за увеличаване на пределната възраст на хабилитираните военнослужещи, а това са, да го кажем разбираемо и кратко, преподавателите във военните училища, военните университети и Военната академия. Съществува ясна диспропорция между преподавателите в гражданските университети, които се пенсионират на 65 години, и тези в специализираните военни висши училища. Това е разход, непростим разход на огромен ресурс, на подготвени кадри за нуждата на отбраната, за нуждата на военно-образователната ни система. Ние от „Обединени патриоти“ ще подкрепим категорично този закон. Благодаря

Що се отнася до намаляване, мотивите и текстовете дават някакъв отговор – не толкова задоволителен, но някакъв отговор, че този недокомплект от 5000 военнослужещи ще бъде намален. Но за преодоляване на недокомплекта, очевидно е, че този Законопроект няма как да има претенции да реши този въпрос. Преди да разгледаме предложенията, които се правят в този законопроект, искам да направим разлика между две понятия, защото преди малко чух неща, които не отговарят на законови текстове. На първо място, в Кодекса за социално осигуряване са регламентирани възможностите за придобиване на право на военнослужещите. И тези права са следните: възраст тази година – 53 години и 6 месеца, която се увеличава с по два месеца до 2029 г., и осигурителен стаж в системата на сектор „Сигурност“ – 27 години или 2/3 години – 18 години. Това е регламентът за придобиване право на пенсия. Тук, в законопроекта, тези текстове не се променят – категорично го заявявам. Това, което се променя, е така наречената пределна възраст за заемане на длъжност в системата на въоръжените сили. И сега нека да видим в конкретните текстове какво се предлага? Две групи мерки – едната група на входа, другата група на изхода на системата. Тези мерки, които са на входа, са свързани с увеличаване на възрастта за постъпване в структурите на Българската армия на 40 години. Тази мярка на пръв поглед изглежда примамлива, но кажете ми на този на 40 години или на 35 години какъв ще му бъде стимулът да постъпи в редовете на Българската армия, защото той няма да може да се възползва няма да може да се възползва от възможностите за ранно пенсиониране – една привлекателна социална мярка в сектор „Сигурност“? Няма да може, защото, ако е военнослужещ, ако е войник и постъпи на 40 години, неговата пределна възраст за заемане на длъжност ще бъде 49 години. Вярно е, че той постъпва с краткосрочен договор – три години; вярно е, че той има възможност за кариерно развитие – може да стане старшина, може да стане някакъв друг тип ръководен кадър, но той няма никакъв стимул да постъпи на тази възраст в системата на отбраната и въоръжените сили. Още повече че през 2029 г. възрастта за право на пенсия ще бъде 55 години. Тоест дори и 15 години да служи, той няма как да придобие пенсия за ранно пенсиониране, тази мотивация при него отсъства. Остава да търсим други мотиви. Какви са другите мотиви? Няма как да ги накарате хората на 30, на 35, на 40 години да влязат в армията, освен ако не ползват системата на отбраната и въоръжените сили като работно място, Разбирате ли за какво говорим? Разбирам усилията и ги подкрепям – да се търсят решения в посока на това да се окомплектова армията, но на 40 години, или на 38, или на 35 години да влезеш в армията, при положение че по никакъв начин не можеш да се възползваш и отчасти от социалния пакет, който го има в действащото законодателство, за мен не е достатъчно сериозна мярка. Какво се предлага с останалите текстове? Предлага се увеличение с три години на възрастта за заемане на длъжност на тези, които не са упражнили правото си на пенсия, увеличаване с три години. Нека да отбележим, че сега възрастта за заемане на длъжност е между 46 и 62 години 62 години общо за цялата структура. Предлага се увеличение с пет години. Това вероятно е най-добрата мярка на академичния състав – тези, които заемат академична длъжност, за да не избягат от системата на отбраната и въоръжените сили, да не отидат в останалите вузове, които са привлекателни. Предлага се още и мярка, която не е толкова безспорна, бих я нарекъл: тези, които са придобили право на пенсия по команден ред да могат да заемат в регистъра на свободните работни места, да могат да заемат съответните щатни длъжности. Да, ама този команден ред е по критерии, които ще бъдат в правилник. И тук е големият проблем: ако един, който не е доволен от своето кариерно израстване, министърът на отбраната не го е назначил на следваща кариерна длъжност, жалва се в първия административен съд и понеже критериите са в Правилника, а не са изредени в Закона, това решение ще падне. Защо не ги изписвате тогава критериите? От нещо притеснявате ли се? Аз не смятам, че има някакви аргументи в това да се притеснявате. Избройте критериите, което е по-лесно, имате възможност да го направите на второ четене. Следващата добра мярка е въвеждане на мандатност за заемане на длъжност за военнослужещи с висши военни звания, заемали длъжност повече от 4 години. Това вероятно е мярка, която е свързана и с кариерното израстване, и с подпомагане на по-младите военнослужещи да израстват в кариерата. Подчертавам, че това е мярка в правилна посока. посока. Нека да се върнем малко назад във времето. Преди малко тук беше казано, че са вземани политически решения – доцент Михов мисля, че го каза, вземани са политически решения, които са объркали нещата в тази сфера.

едната група е на тези, които имат право на заплата и пенсия, другите, които имат право само на заплата – сега предлагаме това. Това е един огромен сблъсък между две групи военнослужещи, които трябва да избират между какво? Вижте за какво става въпрос. (Реплики от ОП.) Изчакайте малко и ще имате възможност и за реплики.

той има две възможности. Едната възможност е да не се пенсионира и да остане само на заплата през следващите три години, тъй като му давате възможност три години да заема длъжност. Другата му възможност е

не говоря за всички, говоря само за тези, които отговарят, ако отговаря на условията получава двадесет брутни заплати, излиза на пазара на труда с двадесет брутни работни заплати, с право на заплата и пенсия срещу другата опция – да остане в системата на отбраната и въоръжените сили само със заплата. Разбирам за честта на пагона може и да остане, може да остане по морални причини, но гражданската логика показва съвсем друго – и поведението на военнослужещите показва друго. От 2500, които са имали право да се пенсионират, са се пенсионирали 1500, деветстотин и няколко са останали за честта на пагона – поздравления за тях, останали са да служат в Българската армия. Но останалите 1500, при положение че максималният размер на пенсията се увеличава и ще се увеличава, тогава атрактивното поведение ще бъде – на 53 години да излезеш навън, на свободния пазар на труда, да получаваш и заплата, и пенсия, и да си получил тези брутни заплати – дали са 20 или са 10, или колкото са, това е друга тема. Това е притеснението, което си позволявам да кажа. На следващо място, притеснението е свързано с бюджетите. По стандартите на НАТО съотношението между разходи за личен състав, разходи за текуща издръжка и за капиталови разходи трябва да бъде 60 на 20 на 20. Знаете ли колко е в момента в България – 78% са за личен състав. Какво означава това? Какво означава това? Това означава, че през следващите години не можем да предложим атрактивни мерки от рода на увеличаване на заплатите, защото това съотношение се проваля. тръгваме да увеличаваме възрастта за заемане на длъжност, за да можем да компенсираме този баланс и чакаме 2029 г., когато условията по Кодекса за социално осигуряване ще бъдат 55 години, а за летателния и водолазния състав тези, които работят под водата, и на небето, за тях е 45 години. Тоест тези хора ще се пенсионират на тази възраст, ако отговарят на 55 и 45 години, но 2029 г. Дотогава ние трябва да разчитаме на мерките, които предлагаме сега. И още нещо, разходите за пенсии по предложение, по оценка на Сметната палата, по оценка на стандартите на НАТО, са част от разходите за личен състав. И там около 310 милиона са разходите, които се изплащат за пенсии, а 270 милиона са осигурителни вноски. Ако погледнем бюджета на държавното обществено осигуряване по чл. 69 в сектор „Сигурност“ – там нещата са още по-тревожни. Защото 60,4% е осигурителната вноска, която се плаща от държавния бюджет за сметка на данъците за сектор „Сигурност“ – 60,4%, при 19,5% за всички останали български граждани, които са трета категория, 60,4% не е обвързано между приходи и разходи – 147 млн. 400 хил. лв. са за 2020 г. Тоест осигурителните вноски, макар че са 60%, не могат да бъдат обвързани с разходите, които се правят в тази система. Ето това са притеснителните неща и затова е това предложение Иначе няма как да се реши въпросът с това съотношение. И последното, с което искам да завърша. По признанието на вносителите тези предложения ще доведат до „забавяне на темпа на недокомплектоване на Българската армия, но в никакъв случай няма да се решат дори и през следващите 10 години“. Защото миналата година са се пенсионирали, напуснали са армията – една част са се пенсионирали, друга не, 811 човека. Хиляда и сто са тези, които са постъпили в армията, тоест има положителна тенденция и тя е 300 човека. Ако тази тенденция продължава и през следващите години, трябва да чакаме близо 20 години, за да изпълним този недокомплект от пет хиляди. Затова нашата парламентарна група ще се въздържи, не защото отричаме мерките, които се приемат, а защото смятаме, че те няма да свършат работа. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Адемов. Реплика? Много кратка реплика. Разбирам, че опозицията бърза за почивката. (Шум Уважаеми професор Адемов, искам само нещо да добавя към това, което казахте, като лека корекция, че и сега войниците не могат да се пенсионират рано, тъй като до 28 години, ако са постъпили, получават първа категория, служат 18, но не могат да се възползват и досега от действащата уредба. И едно друго уточнение – Вие неволно може би сгрешихте, че бюджетът на отбраната се състои от бюджета на Министерството на отбраната и от средствата в централния бюджет. От бюджета на Министерството са 78%, но целият бюджет за отбраната е 55% към днешна дата. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Вангелов. Друга реплика – не виждам. Дуплика, господин Адемов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! Благодаря за репликата, колега. Първо, помолих господин председателя след почивката да вървят изказванията, защото няма време и никога не сме казвали, че бързаме за почивка Така че тази вметка не беше съвсем коректна, но това е по-малкия проблем. По-важният проблем е Сметната палата. На базата на оценките, които е направила за бюджетите, за съотношението 60 на 20 на 20, става въпрос за това, че разходите за пенсии влизат в разходите, които са в рамките на тези 60%. Аз това казах. Разходите за пенсии – тези 310 милиона, влизат като разходи на Министерството на отбраната и въоръжените сили и тогава се получават тези 78%, за които – генерал Запрянов, аз не съм го измислил това число, признавам си, че не съм го проверил, но на заседанието на Комисията беше казано това число. Но това е по-малкият проблем. По-големият проблем е дали тези мерки ще доведат до решаване на генералния проблем с окомплектоването на Това е по-важният въпрос. Съотношението някак си с някакви мерки ще го оправим. По-важният въпрос е: как ще мотивираме хората, от една страна, да останат само на заплата и, от друга страна, как ще ги мотивираме – при положение че няма да може да увеличаваме връзките с това съотношение, и заплатите, за голямо съжаление го казвам,

преди да прекъснем работа. Уважаеми народни представители, в Северното фоайе ще бъде отбелязан Световният месец за осведоменост относно ендометриозата. ендометриозата. Проявата е организирана от Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“. Ендометриозата е социално значимо заболяване, което засяга репродуктивните способности на жената и оказва влияние върху демографските характеристики на страната. Между 30 и 50% от жените с репродуктивни проблеми имат ендометриоза. Всички народни представители са поканени на проявата. Прекъсване за тридесет минути.